**Reiner, Željko (HDZ)** Prva točka je - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini Izvješće je podnijela Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Ono je podneseno sukladno članku 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Materijale ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Izvolite, predstavnik predlagatelja akademik Pavao Rudan glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Izvolite. **Rudan, Pavao** Poštovani gospodine predsjedniče Sabora Republike Hrvatske, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici, uvažene kolege gospođe i gospodo. Dozvolite mi kao prvo da vam u ime svih članova hrama kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, čestitam na izboru u zastupnički Dom našega Sabora, najveće institucije naše države. S obzirom da je u tradiciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podastiranje rezultata vlastitoga znanstvenoga i umjetničkoga rada Hrvatskom saboru i svekolikoj javnosti s obzirom na činjenicu da su joj glavni zadaci utvrđeni člankom 3. Zakonom o Hrvatskoj akademiji i umjetnosti sljedeći, navodim "Akademija potiče, organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu. Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.". Ističemo da je i u 2014. godini naša akademija promicala najviše vrijednosti nacije što nadilazi svaku dnevnu ideologiju i pristranost. U ovom izvješću kratko ću izložiti rezultate rada i djelovanja članova naše akademije tijekom 2014. godine za razdoblje u kojem je akademija bila uspješna na svim područjima, u znanstvenome, umjetničkom radu, u radu svojih razreda, zavoda i znanstveno-istraživalačkih jedinica, centara te znanstvenih vijeća, muzejsko-galerijskih jedinica, kabineta, jedinica u sastavu stručnih službi, odbora i drugih tijela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim na zasjedanju unutar akademije u radu uprave, predsjedništva te njegovih odbora kao i u nakladničkoj djelatnosti naše akademije. O dijelu aktivnosti tijekom 2014. godine istaknut ćemo samo nekoliko podataka koje uvijek navodimo u godišnjem izvješću, a koji su iscrpno prikazani u 118. knjizi ljetopisa koja vam je svima dostavljena. 118 godina akademija tiska svoj ljetopis i ovaj ljetopis koji ste svi primili nije rad naše akademije, ovo je samo popis djelatnosti članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Akademija je na dan 31. prosinca 2014. imala 146 redovitih članova, 133 dopisna člana te 88 članova suradnika, tj. akademija je navedenog dana imala ukupno 367 članova. Na redovitom zasjedanju, a ukupno je bilo 17 svečanih sjednica i skupštinskih zasjedanja koje je održano 3. travnja jednoglasno su prihvaćena podnesena izvješća o radu akademije u 2013. godini i donesen je prijedlog također rada za 2014. Sve je to tiskano u prethodnoj knjizi ljetopisa. 22. svečana sjednica u povodu Dana akademije održana je dana 29. travnja 2014. godine. 29. travanj je dan naše akademije kada je 29. travnja 1861. godine u nadahnutom govoru u nadahnutom govoru biskupa Josipa Jurja Strossmayera pred ovim Visokim domom, pred Hrvatskim saborom iznio je svoju i iznesena je prijeka potreba da se u jednom obrazovno zapuštenom narodu osnuje institucija pod nazivom Academia scientiarum et artium Slavorum meridionalium – dakle južnih Slavena. I nije točno govoriti o jugoslavenskoj akademiji već u ono vrijeme o akademiji južnih Slavena. Danom 29. travnja 2014. godine podijeljene su nagrade našim akademicima za društvene znanosti, nekim akademicima a i drugim kolegama. Za društvene znanosti dr. Omejec, za područje prirodne znanosti dr. Hamzić i dr. Zebec, za područje medicinskih znanosti dr. Petanjek, za filološke znanosti gospođa prof. Marija Turk, za književnost dr. Botica, za područje likovnih umjetnosti arhitekti Vinko Penezić i Krešimir Rogina, za područje glazbenih umjetnosti prof. i skladatelj Zoran Juranić, a za područje tehničkih znanosti Davor Romić. Meni je izuzetno drago što je 15. svibnja 2014. godine izabrano 11 novih redovitih članova akademije, 7 dopisnih članova akademije, 16 članova suradnika a na izbornom zasjedanju skupštine održane 13. studenog 2014. godine za sljedeće mandatno razdoblje od 4 godine, znači 1. siječanj 2015. do 31. prosinac 2018. izabrana je nova uprava. Za predsjednika uvaženi kolega gospodin akademik Zvonko Zvonko Pusić, za potpredsjednike uvaženi akademici Jakša Barbić i Velimir Neidhardt, za glavnog tajnika Pavao Rudan pa ćete imati prilike da me još 3 godine vidite ovdje za ovom govornicom kada budem iznosio djelatnost naše akademije. Želio bi vam kazati da je predsjedništvo akademije održalo u 2014.godini deset sjednica i to devet redovitih sjednica ali i također jednu izvanrednu sjednicu. Na svim sjednicama točno je akademik Zvonko Kusić predsjednik naše akademije izvještavao što se je desilo tijekom tijekom mjesec dana. Sve to prikazano je u ljetopisu. Predsjedništvo je također i donijelo odluku da se osnuje i pokrene glasnih Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Izuzetno smo ponosni da 12.rujna 2014.godine predsjedništvo akademije donosi izjavu predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskoj etničkoj skupini Bunjevaca i to slijedećeg sadržaja: predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jedno je od temeljenih institucija hrvatskog naroda i svih građana RH čija je uloga i čuvanje identiteta naroda na sjednici održanoj 12.rujna 2014.godine donijelo je slijedeću izjavu: "Hrvatska etnička skupina Bunjevaca dijeli se u tri ogranka Dalmatinsko-hercegovački, Primorsko-lički i Podunavski ne zadirući u pravo pojedinaca da se izjašnjavaju o svojoj nacionalnoj pripadnosti, po podrijetlu, povijesti, tradicijskoj kulturi, običajima i jeziku zapadno novo štokavskom i ikavskom Bunjevci pripadaju hrvatskom nacionalnom korpusu. U akademiji djeluje 8 odbora, Odbor za nagrade, za suradnju sa hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institucijama, za međunarodnu suradnju, za koordinaciju rada akademijinih znanstveno istraživačkih i muzejsko galerijskih jedinica, za obnovu i razvitak arboretuma trsteno, za zaštitu dobara od od nacionalnog interesa te Povjerenstvo za definiranje i promicanje znanosti od nacionalnog značaja, uz njih također djeluje uredništvo Edicije Hrvatska i Europa, to petoknjižje hrvatskoga naroda koja će vjerujem ove godine tiskati i svoju petu knjigu. Odbori su izuzetno značajni i moram priznati da je među tim odborima dosta bila važna djelatnost Odbora za međunarodnu suradnju. Mi smo članovi Europske znanstvene zaklade koja nažalost prestaje sa radom ali zato još naši djelatnici djeluju u Odbor za reviziju znanstvene djelatnosti. Također djeluju u u … grupama za humanističke znanosti. Mi smo i članovi Akademije Europe, Europske znanstvene zaklade. Akademik Zvonko Kusić je član upravnog odbora Europske znanstvene zaklade. Neki od nas su članovi Odbora za financije i reviziju European Science Foundation. Meni je čast biti predstavnikom Švicarske, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske u tom tijelu. Također djelujemo u zajednici s Nizozemskom zakladom za znanosti i Irskim istraživalačkim vijećem. Sveukupno mi smo tijekom 2014.godine djelovali zajedno sa 27 drugih akademija svijeta. Jedna od dosta značajnih djelatnosti je djelatnost unutar EMAN-a Europe mediterranean network to znači Akademije znanosti Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Grčke, Turske, Libanona,

Znači da pokušaj baštine čitavoga mediteranskoga regiona de facto bude predmet mogućnosti za razvoj tih zemalja. Stipendije iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković za koju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predlože kandidate i 2014.godine je dodijeljena dodjeljuje se inače hrvatskim građanima za poslijediplomske studije na Sveučilište Harvard u SAD-u. To je za To je za 2014.-2015.godinu dobila doktorica znanosti Maja Šoštarić koja pohađa poslijediplomski Studij Public, master in public administration na Harvard Kennedy School. Također postoji čitav niz obnova za naročito razvitak arboretuma u Trstenom koji je također dio naše akademije. Akademik Vladimir Marković je radio na realizaciji prethodne godine prihvaćenih programa. S obzirom na zgradu Ljetnikovca Vučetić, zatim Linice, gospodarske zgrade itd. U uredništvu edicije Hrvatska i Europa koje je inače izdala već četiri ogromna volumena od prapovijesti pa do 20. stoljeća u nakladništvu naše akademije zajedno sa Školskom knjigom. Urednici su bili akademik Ivan Supičić a sada posljednjih godina akademik Mislav Ježić. Na francuskom i na engleskom jeziku ta se djela također tiskaju. Postoji i odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara, moram priznati da kao što znadete i Gliptoteka spada u djelatnost naše akademije i dio je naše akademije, dakle trebale su se obavljati neki popravci, hitni i nužni zahvati i u zgradi na Trgu Nikole Šubića Zrinskog i u Crkvici Svetog Jerolima u Arboretumu, nažalost sve je to bilo u smanjenim oblicima jer nam financijska sredstva nisu to dozvoljavala. Nakladnička djelatnost moram vam skrenuti pažnju da je do danas akademija tiskala ukupno 6 040 svezaka. U 2014. godini 118 svezaka, a uz pomoć i potporu zaklade akademije još 64 publikacije. Objavljeno je i 12 publikacija i 5 izdanja na cd romu ali pod pokroviteljstvom akademije. Hrvatska zaklada za znanost uključila se je također u financiranje djela znanstvenih projekata, moram priznati da je od predloženih 12 projekata samo 4 prihvaćeno i to je financiranje u 2014.godini prihvaćeno, započeto je 1.siječnja 2015.godine. Drago mi je što je kolega akademik Dario Vrtenar predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Naš Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa, njegovi članovi su akademici Neidhardt, Zelić, Ježić, Družić, Juračić, Leo Klasinc te prof. Božo Skoko također rade na strategiji onoga što bi trebala biti djelatnost toga odbora. Što se tiče akademijinih razreda i drugih jedinica akademiju čine zapravo 9 razreda, ali ovo je bitno istači, 24 znanstveno istraživalačke jedinice, 11 u Zagrebu na 16 lokacija i 13 izvan izvan Zagreba. I to u Bjelovaru, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru, Zadru te dvije u Dubrovniku i dvije u Rijeci uz područnu jedinicu u Puli. Potom 6 muzejsko galerijskih jedinica, 18 znanstvenih vijeća, 22 odbora, zatim Knjižnica akademije i Arhiv akademije te Arboretum Trsteno. Sve je to detaljno opisano u našem ljetopisu. U 14.-toj godini članovi akademije dobili su čitav niz različitih nagrada. Ja bih samo spomenuo neke, prof.dr. znanosti Ivan Golub, istaknuti svećenik i znanstvenik, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti primio je županijsku nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije. Zatim su nagrađeni bili čitavim nizom nagrada akademici Tomasović, Paljetak, Neidhardt, Paar, Dešpalj, Aralica, Pavličić, Paljetak, Damaška, Senker, Žić-Fuchs, akademik Gligo postavo je član akademije Europea, Vukičević, akademik Tonko Maroević primio je 18. lipnja nagradu Vladimir Nazor za životno djelo za književnost a gospođa akademkinja Vera Horvat Pintarić primila je od predsjednika Republike odlikovanje Red danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Potom Pečarić, Rukavina, Cambi, Dunja Fališevac, Vlasta Piližota, Kallay i Cifrić dobitnici su državnih nagrada za znanost. Akademik Stjepan Damjanović izabran je 2014. godine za predsjednika Matice Hrvatske. Zatim Josip Vaništa primio francusko odličje Viteza reda umjetnosti i književnosti dok je akademik Machiedo dobitnik dviju talijanskih nagrada za esej i prevođenje Premio lerili tea i Premio per la cultura Mediteranea. Potom Milko Kelemen, Cambi, Pavličić. Akademik Pavle Dešpalj izabran je za počasnog šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije a 5. prosinca 2014. dodijeljena mu je Plaketa grada Varaždina za postignute uzorne uzorne uspjehe u osnivanju i umjetničkoj pomoći radu Varaždinskog komornog orkestra u svih 20 sezona. Potom kolegica Matanović, članica suradnica naše akademije, akademik Matić, akademik Pećina, akademik Zlatko Bourek dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog Hrvatskog društva likovnih umjetnika. A na koncu moram spomenuti i akademika Viktora Žmegača i Borisa Senkera te gospođu Irenu Vrkljan koja je dopisna članica naše akademije, dobitnici su nagrade Kiklop, sajma knjiga u Istri. Što se tiče zaposlenika u akademiji. U akademijinim zananstveno-istraživalačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama 2014. godine bilo je zaposleno ukupno 237 djelatnika i 24 znanstvena novaka, odnosno ukupno 261 zaposlenik, po strukturi od 261 akademijinih zaposlenika, 91 je sa akademskim stupnjem dr. znanosti te 7 magistra znanosti. 45 zaposlenika u muzejsko-galerijskim, arhivskim i knjižničarskim zvanjima rade a 79 službenika u stručnim službama. Muzejsko-galerijske jedinice naše akademije su gliptoteka, kabinet grafike, Strossmayerova starih majstora i Hrvatski muzej arhitekture. Obogatili su djelatnost čitavim nizom izložbi, objavljenih knjiga, održanih koncerata, znanstveno-stručnih skupova, predstavanja itd.. Što se tiče knjižnice naše akademije, nastavljen je proces digitalizacije. Knjižnica također sva djela naše akademije koja su objavljena itekako zamjenjuje i izmjenjuje sa čitavim nizom različitih institucija u zemlji i svijetu. Osobito je važno istači da je 2014. godine u suorganizaciji sa turskim Institutom Yunus Emre u razdoblju od 12. do 31. svibnja održana jedna veličanstvena izložba pod nazivom "Riječ, pismo, slika iz riznice orijentalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti". Naime, nakon užasa koji se je zbio sa fantastičnom knjižnicom u Sarajevu gdje su uništeni mnogi materijali ili gotovo svi materijali iz orijentalne zbirke Bosne i Hercegovine, naša orijentalna zbirka je jedina koja je u ovom području Europe najbogatija. I zajedno sa institutom Yunus Emre ja se ovdje javno coran publico zahvaljujem kolega iz Turske, uspjeli smo 2100 2100 svezaka orijentalne zbirke digitalizirati. Knjižnica inače isto održava čitav niz različitih izložbi a digitalizirano je u 2014. godini 200 tisuća 560 stranice. Zaklada Hrvatske akademije djeluje u sastavu, predsjednik je akademik Neidhardt a članovi odbora sa strane akademije su akademici, Strčić, Popović, Kaštelan, Wikerhauser, Novaković, Stamać, Dešpalj i Leo Budin. Ravnateljica zaklade dakle ona koja vodi stvarno zakladu je gospođa Marina Štancl diplomirani pravnik. Bitno je istači da iz fonda nagrade Dragutin Tadijanović kojega izdaje i daje naša zaklada akademije dodijeljena je pjesnička nagrada književniku Miroslavu Mađeru i dvije studentske stipendije svaka u iznosu od po 5000 kuna iz donacije gospodina Stipana Bilića Prcića dodijeljene su dvije potpore najboljim učenicima Imotske gimnazije svaka u iznosu po 20 000 kuna. Moram vam kazati što se tiče financijskog izvješća da je to uvijek vrlo delikatno delikatno pitanje. I ja vas molim gospođe i gospodo zastupnici da pomognete akademiju koliko god možete. Naime, od 2008. godine smanjena su sredstva iz donacije za otprilike 16 milijuna kuna. Ali smo pod vodstvom nove uprave akademije i pod vodstvom akademika Kusića savjesno, ozbiljno i odgovorno djelovali. Smanjivali smo troškove maksimalno i na na žalost ipak smo ostali u određenom gubitku. Taj gubitak je međutim pokriven iz sredstava koja smo imali na neki način sakupljena do tada i na taj način smo 31. prosinca 2014. godine završili godinu kad nije bilo nepodmirenih obaveza s naslova redovitog poslovanja prema dostavljačima. U zaključku izvješća poštovani gospodine predsjedniče, poštovane članice i članovi Hrvatskog sabora želim istaći. Naša je akademija od dana osnivanja pa sve do danas bila jedna od naših temeljnih institucija, bila je i jest hram kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, hram znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva. Naša je akademija i pretprošle 2014. godine savjesno, ozbiljno i odgovorno izvršila zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još godine 1861. što smo jasno pokazali postignutim rezultatima tijekom 2014. godine. Otprilike isto čuti ćete i negdje u svibnju mjesecu kad budem podnosio izvještaj za 2015. godinu. Ali u 2014. godini u akademiji je održano 350 događanja i to 108 znanstvenih skupova, simpozija, škola, savjetovanja i okruglih stolova, 11 skupštinskih zasjedanja, 17 svečanih sjednica, dodjela nagrada i koncerata, 29 posjeta delegacija i događanja iz područja među institucijske i međunarodne suradnje, 63 predavanja, 56 predstavljanja knjiga, konferencija za novinare, predstavljanja programa i prikazivanja filmova, 64 izložbe, te dvije na žalost komemoracije preminulim članovima. Tijekom 2014. u akademiji je objavljeno ukupno 118 svezaka, raznih publikacija i to: 26 knjiga, 22 zbornika radova, 41 svezak časopisa, 17 kataloga izložbi, 3 knjige sažetaka, 1 svezak rječnika, 5 partitura i 3 spomenice našim preminulim akademicima. Potporom zaklade objavljene su 64 publikacije, dok su akademici izvan akademije objavili još 46 knjiga, naši članovi suradnici 9, dopisni članovi a zaposlenici akademije dvije što ukupno čini 58 knjiga objavljenih izvan akademije. Uz te objavljene naslove riječ je, gospođe i gospodo, o ukupno 590 događanja čak nekoliko tijekom jednoga dana. S pravom se ponosimo jer smo time našim zajedničkim radom i zahvaljujući nastojanjima svih članovima akademije našu instituciju otvorili javnosti, svim građanima Republike Hrvatske što je i prepoznato. Samo je tijekom "Dana otvorenih vrata" akademiju posjetilo preko 7000 naših građana. Svojim smo radom zastupali najviše kriterije kvalitete i slobode znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva, poticali smo a i promicali znanstveni, kulturni i gospodarski napredak oslanjajući se ponajprije na priznati stvaralački i moralni autoritet naših članova. Zato je naša akademija i u 2014. godini znala buknuti čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. gospođe i gospodo zastupnici prihvatite izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa akademiku Rudanu. Imamo jednu repliku, onu uvaženog zastupnika Rajka Ostojića. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine tajniče, akademiče Rudan čestitam na izvješću koje ću naravno u potpunosti podržati. Citirat ću posljednjih par vaših rečenica: "HAZU je hram kulture, znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva, moralna i intelektualna vertikala Hrvatske domovine." Dakle, naš premijer je u svom uvodnom govoru citirao Pattona, poznatog antifašistu, generala koji je rekao: "Prihvatite izazov." Tad sam mu reko da očekujem da se poštuje druga uzrečica Pattona koja je vrlo jasna, a on kaže: "Postoji samo jedna vrsta discipline perfektna, savršena disciplina." Očekujem naravno i to od njihovih aktualnih ministara. Pa dozvolite da na osnovu vaše završne rečenice intelektualna, moralna vertikala, hram kulture, retorike i stvaralaštva, da sad citiram ponovno treći put generala Pattona. Citiram: "Ako si prolijevao svoju krv za ovu zemlju, da bi to kasnije do smrti naplaćivao, reci koliko ta ljubav košta da je platimo i kupi prnje odavde. Idi tamo gdje se domovina može kupiti za novac." Završen citat. Kao hrvatski branitelj '91. a ne '95. ili '99. imam potpuno pravo da citiram generala Pattona i nadam se da ćemo u ovom našem mandatu se sjetiti poznatih njegovih uzrečica iz kojih svi, pa i mi saborski zastupnici možemo puno naučiti. Hvala vam lijepa gospodine akademiče Rudan. Hvala lijepa. Sada bih pitao da li izvjestiteljica odbora želi uzeti riječ? Da. Uvažena predsjednica odbora gospođa Gordana Rusak.

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, intelektualne i kulturne perjanice ovoga društva. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na sjednici održanoj 26. i 27. siječnja 2016. Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktom od 10. travnja 2015. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 97. Poslovnika Hrvatskog sabora pitanje raspravio kao matično radno tijelo. U raspravi članovi odbora jednoglasno su podržali Izvješće o radu akademije za 2014. godinu i pozitivnim je ocijenjen rad akademije koji je vidljiv kroz brojne aktivnosti, primjerice brojnih sudjelovanja članova akademije u međunarodnim institucijama, radu akademijinih odbora i razreda u izdavačkoj djelatnosti te mnogim drugim aktivnostima. Također, pohvaljen je rad Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima te angažman akademije u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Tema rasprave bilo je i jačanje uloge medija odnosno komunikacijskih programa akademije. Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. I na kraju da se zahvalim gospodinu akademiku Rudanu na ovako iscrpnom izvješću. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednici odbora. Otvaram raspravu. Prvi će na redu biti u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni tajniče akademiče Rudan, kolegice i kolege. Rijetko kada se događa da zastupnici dobiju jedno Izvješće o radu tijela odnosno onome o čemu se govori na 1400 stranica 1400 stranica ako se ne varam koliko je ovo izvješće sadržano u ljetopisu akademije. Doduše to su dobili zastupnici prethodnog saziva Sabora a ne i ovi koji su, koji smo danas ovdje. Ono što možda samo za uvod što vrijedi podsjetiti na ove brojke koje je i akademik Rudan ovdje iznio, radi se o 350 događaja, odnosno 108 znanstvenih skupova, 118 knjiga, publikacija u preko 50 tisuća primjeraka. To je samo dio od preko 6000 svezaka koje je akademija u svojem dosadašnjem radu objavila i obznanila. O jednoj mreži, Europskoj mreži akademija, o mreži znanstvenih institucija i sveučilišta u kojoj akademija participira kao vodeća i najuglednija znanstvena institucija. Sve to je produkcija nešto manje od 400 redovnih ili dopisnih članova, odnosno suradnika akademije. Pitanje je zapravo, da, još treba reći da je ovo izvješće ne samo prihvatila akademija nego je prihvatilo i Ministarstvo znanosti, prihvatio je čak i prethodni odbor ovoga saziva prema tome zapravo pitanje je svrsishodnosti ove rasprave i ovoga načina rada prihvaćanja ovoga izvješća. Što mi zapravo prihvaćamo? Mislim da Sabor ne treba preuzimati te ingerencije da ocjenjuje znanstvenu produkciju, da S druge pak strane očito je i na temelju ovih elementarnih podataka da količina financijskih sredstava koji se izdvajaju iz proračuna, a to je negdje oko 74 ili 75% od ovih 70 milijuna kojima se akademija i akademijini instituti financiraju, da je očito da je to sa time pokriveno. Zato bih možda ovdje sugerirao da možda otvorimo, da iskoristimo ovu priliku i vidimo koliko je svrsishodno post festum raspravljati o nekim stvarima. Danas raspravljamo o Izvješću za 2014. i raspravljat ćemo vjerojatno u dogledno vrijeme za 2015. Ali to je nešto što je iza nas i što samo trebamo primiti na znanje. Bilo bi puno uputnije, po mom mišljenju, da se raspravlja, ako ne u sabornici a ono u nadležnim odborima, o prijedlogu plana rada akademije sa ciljem da se znanstvena produkcija harmonizira sa strateškim ciljevima razvoja Hrvatske, sa planovima rada Vlade tako da ta znanstvena produkcija bude podloga boljim zakonskim prijedlozima i zakonima jer kao što znate mi naprosto nemamo u našem Poslovniku i nije obveza Vlade da daje analizu stanja zbog kojeg ili radi kojeg se donose pojedini zakoni. Kada je bilo u prošlom sazivu rasprave o Poslovniku ja sam predlagao da se unese obveza da zakon ne može doći u raspravu ako ne postoji analiza stanja, to je odbijeno i rečeno je da dosta samo ocjena postojećeg stanja zašto se neki zakon donosi. Ta ocjena stanja, neću reći uvijek, ili neću reći često ali se ipak nije rijetko da se donosi na temelju osobnih impresija ili osobnih iskustava što naprosto nije dostatno i nije dobro. S druge pak strane razlog za ovakav jedan pristup imamo i u jednoj činjenici koja je akademiju na neki način odmakla od one temeljen funkciju kojoj je i Strrosmayer 1861. zagovarao da bude hram kulture i znanosti naprosto zbog toga što u 21.stoljeću knjiga više nije osnovni medij komunikacije. A akademija de facto sa javnošću komunicira preko svoje znanstvene produkcije, a to su knjige i časopisi. Nama je, ako želimo tu znanstvenu produkciju staviti u svrhu ukupnog društvenog razvoja onda bismo upravo preko, trebali tražiti tu sponu da znanstvena produkcija bude u funkciji strateških ciljeva i ukupnog društvenog razvoja Hrvatske, a taj spoj se može osigurati upravo ovdje kroz kroz Sabor na način da se prijedlozi i planovi rada akademije raspravljaju prethodno na nadležnim odborima kako bi te analize mogle u duljem ili kraćem vremenu biti podlogom za donošenje zakona, odnosno za prosudbu u faktografije zbog kojih ili radi kojih treba mijenjati određene zakone i zakonske odredbe. U tom smislu poštovani predsjedniče i akademiče, pardon ispričavam se došlo je do promjene predsjedniku Sabora koji je najavio da bi trebalo razmotriti kako modernizirati odnosno promijeniti određene pravila pravila ponašanja u Saboru, mislim da bi i na temelju ovoga primjera, a bit ćemo, raspravljat ćemo i o još nekim drugim ovakvim izvješćima, da je dobro okrenuti obrazac, ne raspravljati o njima … nego o njihovim programima prethodno prethodno raspraviti kako bi svrha bila da znanstvenu produkciju stavimo u korelaciju sa strateškim razvojnim ciljevima. Na kraju, u ime kluba HDZ-a, klub HDZ-a će podržati ovo izvješće u potpunosti. Hvala. Zahvaljujemo. Jedna replika uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tuđman, podražavam vašu ideju i slažem se s time kada govorite da akademija treba biti uključena u društvene procese, u društvene promjene uostalom našeg društva, naše politike. Neki od akademika u ostalom su istaknuti političari pa i naš predsjednik Sabora, ali htio bi vam skrenuti pažnju na nešto drugo a to je da vjerujem da akademija već sudjeluje i to aktivno sudjeluje upravo u tome, dakle akademija je dio našeg društva, ne može biti izuzeta izvan toga i recimo po meni je nemjerljiv doprinos akademije upravo u izradi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije. Dakle akademija je radila smjernice, članovi akademije su i dalje aktivno uključeni u proces i rasprave oko provođenja strategije, od donošenje strategije, modeliranja strategije. I mislim da upravo u tome se i očituje njezin doprinos. Tako da ovo je svako primjer kako se akademija uključuje i treba uključivati u društvene tokove o čemu ću nešto više govoriti u raspravi ali svakako podržavam vašu tezu da akademija treba biti aktivni čimbenik i u promjenama i u procesima koji se događaju u našem društvu. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da akademija nema tu funkciju da ne već ne djeluje prema javnosti, nego sam govorio o promjeni komunikacijskih obrazaca. Naprosto vi danas ako želimo reći i generalizirati pa da malo zaoštrimo stvari, danas parlamentarne stranke ili sve stranke su se lišile intelektualnih elita ili veza sa intelektualnim elitama, ne u smislu pojedinaca nego onoga što one predstavljaju u društvu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je najuglednija znanstvena institucija i bilo bi normalno da ona osim ovoga o svojoj otvorenosti prema van bude isto tako participira sa svojom znanstvenom produkcijom i stavovima u svim znanstvenim, u svim zakonskim projektima ili u dobrom dijelu zakonskih projekata tako da ti projekti budu po po difoltu ako hoćete sastavni, predmetom nepolitičkih odluka jer znanost nije za to, nego da bude podloga analizi postojećeg stanja. To je smisao bilo ove intervencije, a s obzirom da smo svjedoci kako se ti komunikacijski obrasci strahovito brzo mijenjaju mi danas nemamo načina kako uključiti uključiti znanstvenu produkciju ovdje. S druge pak strane, iluzorno je očekivati da bi ministri, članovi Vlade ili zastupnici u Saboru pročitali godišnju produkciju ili mogli pratiti godišnju produkciju akademije jer za to niti imaju vremena, niti smo svi mi osposobljeni da to možemo raditi. Prema tome potrebno je da se ta ta produkcija prilagodi osnovnoj zadaći Hrvatskoga sabora odnosno u pripremi tih zakona u Vladi. Hvala. Sljedeći je gospodin uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi u ime Kluba Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani glavni tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što počnem svoje izlaganje vezano za izvještaj HAZU, imajući u vidu da danas obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, kao predstavnik nacionalnih manjina i naroda stradalih u Drugom svjetskom ratu želim istaknuti i podsjetiti na par činjenica. Pored ostalih manjina i naroda koje ja predstavljam a koji su također bili žrtve terora i nasilja '40.-ih godina ističem kako predstavljam i Židovsku i Romsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj koji su posebno stradali na našim prostorima. Holokaust u tzv. NDH bio je nažalost dio pokreta, sustavnog istrebljenja romskog i židovskog naroda koji je pokrenula nacistička Njemačka a koje su ustaške vlasti sljedbenici tog zla vrlo efektivno prodirali na našim prostorima. Rasistička politika protiv Roma i Židova koja je rezultirala sustavnim programom i desetkovanjem tih naroda na ovim prostorima nešto je čega se moramo prisjećati kako se ne bi ponovilo. Ne trebamo se upuštati u nepotrebne rasprave oko prošlosti i analize jer i za to postoje druge institucije. Međutim, nikako ne smijemo odustati od obilježavanja stradalih, autohtonih nacionalnih manjina hrvatskoga društva. Hrvatski sabor kao institucija sigurno zauzima mjesto na kojem se stradanje ovih naroda prepoznaje i ističe kao jedna od temeljnih vrijednosti na kojima se temelji naš cjelokupni politički sustav. U tom smislu je Hrvatski sabor 12. prosinca 2014. godine priznao i Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta koje obilježavamo svake godine 2. kolovoza na lokaciji sela Uštica pored Jasenovca. Lokacija tog posebnog logora za Rome koji su na posebno brutalni način ubijeni i kao narod uništavani na nekad napušteno, neobilježeno i neuređeno groblje a sada je na primjeren način uređeno uređeno te se svake godine na lokaciju okuplja tisuće Roma i njihovih prijatelja kao i predstavnika najviših institucija. 2. kolovoz i današnji datum dio su tog istog obilježavanja ali ih nažalost treba razdvojiti. Kažem nažalost jer je sve to pokretanje posebno dana sjećanja na romske žrtve holokausta, o romskom stradanju se nije govorilo. Dublje analize i razloge zašto je to bilo zaboravljen genocid prepuštam akademskoj zajednici i predstavnicima institucije o kojoj ću sada govoriti a koja je već prepoznala suvremeni položaj Romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kao predmet svog istraživačkog interesa. Pored nas je Izvješće o radu HAZU za 2014. godinu. Žeo mi je što već ne raspravljamo o izvješću 2015. godine ali smo mi još na izvješću od pretprošle godine. Tijekom 2014. godine u HAZU održano je 350 događaja. Drago mi je vidjeti da je akademija zaključila kako je bila uspješna u svom djelovanju i da su sve aktivnosti održali bez većih problema. No ono što meni nedostaje u 2014. je ono što smo mi ostvarili u 2015. godini. Želim istaknuti ovu priliku da naglasim kako je tek u 2015. godini održana prva međunarodna znanstvena konferencija koja se bavila isključivo položajem jedne priznate nacionalne manjine u našem društvu Romske nacionalne manjine. tek je prošle godine romska tematika na velika vrata ušla u akademiju održavanjem međunarodnog znanstvenog skupa "Položaj Roma u Republici Hrvatskoj, jezik, kultura i književnost". su bez rezerve podržavali predstavnici akademije, predsjednik akademik Zvonko Kusić, tajnik akademik Pavao Rudan zajedno sa ostalim osobljem akademije i profesorima sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. se ne razumije./… također pruža i Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara kao krovna romska udruga u Republici Hrvatskoj na čemu im zahvaljujem te se nadam da će suradnja romske zajednice i HAZU biti nastavljena. Isto tako se nadam da ćemo u neko razumno vrijeme imati i prvog člana akademije iz redova Romske nacionalne manjine što zasada nažalost nije slučaj. Spomenuli smo skup je uspješno organiziran a njime je po prvi put u povijesti u radu akademije bila uključena i romska zajednica te predstavnici Romske nacionalne manjine na lokalnim razinama. Akademija je stoga pokazala da je institucija svih građana Republike Hrvatske i da promovira vrijednosti zapisane u našem Ustavu u punom smislu. Pokazala je riječi i dijelom da su vrata akademije otvorena za sve građane Republike Hrvatske. Ranijih godina je bilo govora o tome kako je akademija zatvorena institucija, institucija s kojom obični građani nisu pretjerano povezani. Međutim, s druge strane kada god je bila prilika akademija je svoj bogat rad otvarala prema javnosti. Bilo je to za vrijeme Noć muzeja ili Dan otvorenih vrata. Ili otvarajući se prema za nju novim područjima kao što je istraživanje suvremene romske problematike i položaja Romske nacionalne manjine u hrvatskom društvu. Na tome se posebno zahvaljujem predsjedniku akademiku Kusiću i tajniku akademiku Rudanu. Skup koji sam spominjao je održan u sklopu obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika 4. studenog a sljedeći dan na centralnom obilježavanju ovog skupa okupilo se oko 2000 ljudi što je za romsku zajednicu ogroman broj imajući u vidu da je u Republici Hrvatskoj službeno samo oko 17000 Roma. Kad bi uzeli i realne ocjene da se u Republici Hrvatskoj živi od 40 do 45000 Roma i u tom kontekstu ovaj broj od 2000 pokazuje da romska zajednica pridaje veliki značaj svojim praznicima. Romski praznici su u prošlom sazivu Sabora priznati velikom većinom glasova zastupnika u ovom Visokom domu. Nadam se da će trend podržavanje romske zajednice i romskih praznika bit nastavljen i za vrijeme mandata ove nove Vlade i zasjedanje ovog saziva Sabora. Na tim temeljima se i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je uključila i u ovaj proces i pokazala kao što sam već rekao da je institucija svih građana. S obzirom da akademija izvješćem dokazuje svoj uspješan rad moram reći da sam iz prve ruke saznao da provedbu ovakvih skupova nije lako odraditi bez obzira na postojanje dobre volje. Akademija kao i mnoge druge znanstvene i kulturne institucije ne raspolažu sa dovoljnim sredstvima za potpuno uspješan rad. Moram istaknuti kako je vrlo bitno da se svi mi ovdje osvrnemo na tu činjenicu kad u ovom Visokom domu uskoro budemo izglasavali proračun Republike Hrvatske. Koristim ovu priliku da naglasim kako nema ni gospodarskog napretka ako društvo ne napreduje kao društvo znanjem. Neophodno je da institucije kao Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti budu obuhvaćeni tim reformskim planovima oporavka, te da se uz nužnu reorganizaciju potrošnje što više sredstva izdvoji za rad akademskih, znanstvenih i obrazovnih ustanova u našoj državi, a pogotovo oni koji svojim radom pokazuju i dokazuju da su stvarno nacionalne institucije, da su institucije svih građana ove države kao što to uspješno čini Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Kao predstavnik čak 12 nacionalnih manjina zalagat ću se da se manjinske teme što više istražuju i analiziraju osim romske nacionalne manjine i druge manjine u Republici Hrvatskoj koje imaju svoju tradiciju, kulturu i čine bogatstvo ovog društva. Na žalost u zadnje vrijeme se položaj nacionalnih manjina, pa čak i naš Ustavni zakon doveo u pitanje jer se manjine često doživljavaju kao teret ovog društva, kao neki vanjski faktor koji bi trebao umanjiti društvenu ulogu i značaj. Istraživanjem manjinske tematike i upoznavanje javnosti sa poviješću nacionalne manjine koja su isprepletena, odnosno dio hrvatske povijesti mora biti prioritet koji će podržavati i nova Vlada RH. To mora bit prioritet za nas koji ovdje radimo saborske zastupnike. Na samom kraju ponavljam i pozivam sve kolege da potvrde ovo izvješće akademije i da u predstojećem razdoblju na svaki način podrže rad ove institucije. Kao klub nacionalnih manjina i klub Hrvatske narodne stranke će u svakom slučaju i učiniti. Hvala.

Idemo dalje s raspravom. U ime SDP-a uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani tajniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kolegice i kolege uvijek me veseli prilika kada možemo u Hrvatskom saboru raspravljati o drugoj najstarijoj instituciji hrvatskog naroda i usudio bi se reći hrvatske države a to je upravo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Jako mi je drago kad se naša druga najstarija institucija institucija obraća najstarijoj instituciji hrvatskog naroda a to je upravo Hrvatski sabor. Čitajući Ljetopis i za 2014.godinu, pa pregledavajući i ovo sažeto izvješće koje smo dobili na klupama možemo utvrditi da je 2014.bila godina bogata događanjima i još jedna uspješna godina zabilježena u bogatoj i hvale vrijednoj povijesti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. I gospodin Rudan i kolege prije mene govorile su koliko je to bilo događaja, čak 350 različitih događanja, financirali su se znanstveni projekti, 2728 različitih vrsta radova, publikacija, autorskih knjiga, uredničkih knjiga, znanstvenih radova itd. izašlo je iz bogate izdavačke djelatnosti naše akademije. Ljetopis je kao i uvijek opsežan i temeljit. Ljetopis kao i uvijek pokazuje presjek rada naše akademije i uvijek je na ponos i nama koji ga čitamo ovdje ali vjerujem i časnim članovima akademije našim akademkinjama i akademicima. Mogao bih jako dugo pričati o radu HAZU-a no tri stvari bih posebno istaknuo, na neke od njih su me potakle i rasprave kolega prije mene a to je i o tome smo već prije raspravljali kada smo govorili o radu akademije to je projekt otvaranja akademije prema javnosti. Dakle uveden je projekt otvorenih vrata akademije. Sa zadovoljstvom ga mogu ocijeniti kao nečim uspješnim dakle da se i djelatnost akademije ali i blago akademije približava javnosti. Da se naši učenici, studenti informiraju o radu akademije, da se upoznaju sa kulturnim i povijesnim blagom koje akademija čuva, što je jako bitno posebice ovdje u Zagrebu gdje imamo i Strossmayerovu zbirku, gdje imamo i Arhiv akademije i sve ostalo što čuva veliko i umjetničko blago ali i povijesnu građu koja koristi našim povjesničarima. Tu bih posebno istaknuo i Zavod u Zagrebu kao primjer dobroga otvaranja prema javnosti budući da sam i sam imao prilike u tome sudjelovati i kao član županijske skupštine ali i kao zainteresirani građanin koji zaista puno energije ulažu u to upravo da populariziraju rad akademije, da učine rad akademije vidljivim i da naši građani dakle koji nemaju svakodnevnog doticaja ili se ne bave znanošću, umjetnošću da mogu vidjeti koliko je nemjerljiv zapravo doprinos akademije našem društvenom životu. Dakle mogu se složiti sa nekim kolegama kada govore da se akademija treba jače uključiti u društvena događanja ali mislim da je prvi korak k tome upravo ovo a to je upoznavanje građana i javnosti što akademija radi. Također druga stvar koju bih posebno istaknuo je uključenost akademije u diskusiju oko preustroja znanstvenog, visokoškolskog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog sustava. Mislim da je tu doprinos akademije bio nemjerljiv. Prije svega i činjenicom da je upravo akademija radila na dokumentu koji smo nazvali smjernice za izradu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije ali naravno da se njihov rad i njihove sugestije cijene i dalje i prilikom izrade same strategije ali naravno i provedbi strategije i to je ono što i od akademije uostalom očekujem. Dakle odbora za suradnju sa hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima u 2014. godini kako se da iščitati iz izvješća se bavi uglavnom ovim temama i tu bih se posebno zahvalio svim akademicima i akademkinjama koji su sudjelovali upravo u ovom segmentu jer držim da je to jedna od najvažnijh najvažnijh procesa koji je započeto u mandatu prošle Vlade i najbitniji za cjelokupnu Hrvatsku. Jer govorimo čak i kada je uvaženi akademik Rudan govorio o motivima osnivanje akademija na osnivanje Akademije znanosti i umjetnosti je upravo kako smo tada rekli, kako je on tada rekao da je jedan narod školsko školsko zaostao, nedovoljno prosvijećen, da mu treba jedna takva institucija. I upravo zbog toga očekujem i dalje aktivno sudjelovanje ove institucije koja je i zamišljena između ostaloga i sa ovom vizijom u artikuliranju i radu na strategiji i provođenju iste. Nadam se da smo apsolvirali rasprave da strategija, odnosno kurikularna reforma školstva ide dalje i da tu više nema dvojbi. Treća stvar koju bih posebno istaknuo je promicanje, isticanje uloge osnivača akademija, ali također i jednog velikog mecena koji je zadužio hrvatski narod, nas koji sjedimo ovdje u Hrvatskom saboru kao i sve građane pa i sama akademija to je njezinog osnivača Josipa Juraja Strossmayera. Imao sam čast nazočiti na obilježavanju 200 godina rođenja i 110 godina smrti Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i tu bih još jedanput podcrtao i zahvalio se zavodu u Osijeku i ponaosob akademiku Antunu Tucku koji je jako puno truda upravo u to uložio. Mislim da često zaboravljamo kakvog smo čovjeka imali u Strossmayeru koji je imao i viziju ali i energiju da tu viziju provede od same akademije, od prosvjete i svega ostaloga što je učinio za Hrvatsku i hrvatsko društvo 19. stoljeća i ranog 20. stoljeća. Pa ja bih se usudio reći da njegov utjecaj osjetimo i danas. I jako mi je drago da je jedan od ciljeva i zavoda u Osijeku ali i akademije kao takve, promicanja upravo njegovog rada i djelovanja, na tome im se zahvaljujem i u tome imaju moju osobnu svesrdnu podršku. Kada govorimo o financijama i o financijskom izvješću kao što akademik Rudan je rekao, akademija je naime dio društva, ne može biti ekskulpirana i izolirana od događanja i tijekova koji se dešavaju u društvu. A 2014. godina gospodarski i nije bila najsjajnija. To se nažalost odrazilo i na akademiji i na njezinom poslovanju međutim gubitke koji su ostvareni, oni su pokriveni prenesenim viškovima iz prošlih godina tako da tu problema nema. Ali ono što posebno valja istaknuti da su svi dobavljači plaćeni. Ja mislim da je to jako dobra poruka i naše najviše institucije u znanosti i umjetnosti. No trendovi se mijenjaju 2015. godina bilježi gospodarski oporavak, gospodarski rast tako da vjerujem da će u 2015. i financijski dio akademije izgledati bolje kada budemo raspravljali o tom izvješću. Čestitam i akademiku Rudanu ali i našoj akademiji na još jednoj uspješnoj godini, na još jednom ljetopisu na koji se ponosimo i naravno ovo izvješće ne možemo ništa drugo nego podržati. Hvala lijepa.

dobro bi bilo da ih se ponovi, kada je govorio o Strossmayeru. Strossmayer je zapravo sinonim za HAZU. To je čovjek koji je živio To je čovjek koji je živio samo 5 godina u 20. stoljeću ali ja bih ustvrdio da je to zapravo čovjek 20. stoljeća. Jer te poruke njegove su toliko snažne da su i danas vrlo aktualne i ovo je dobra prilika da se možda malo podsjetimo, da se vratimo njegovom geslu o prosvjeti i znanju, požrtvovanosti prema vlastitom narodu ali i otvorenosti prema svijetu. Jer Strossmayer je upravo bio to, domoljub ali i veliki čovjek europljanin. A bojim se da nama nedostaje i domoljublja i okrenuti se prema Europi. Jer i jednoga i drugoga imamo ali bojim se na pogrešan način. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio gospodin, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi glavni tajniče akademije akademiče Rudan, kolegice i kolege. Ovo mi je negdje čini mi se osmo izvješće koje imam pred sobom i zaista mogu sa zadovoljstvom reći da se osjeća iz godine u godinu da akademija ima sve veće pomake u svom radu posebno pod vodstvom akademika Pusića i njegove desne ruke gospodina Rudana. Veliki dio toga rekao je kolega Hajduković, tako da ću skratiti svoju raspravu. Ono što želim dodatno danas reći, jer mislim da zaslužuje da to spomenem u sabornici, a na tragu je i ono kako je efektno završio akademik Rudan, da je akademija plamen moralne, intelektualne savjesti. Pa meni je evo zadovoljstvo danas kad raspravljamo o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti reći jednu vijest koja će obići danas cijeli svijet, a to je da Hrvatska se više ne ubraja u korumpirane države. Mislim da je prigodno to uz raspravu o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti reći, jer je objavljen indeks Transparency internationala po kojem je Hrvatska skočila sa 61. na 50. mjesto, odnosno popravila se za 3 boda sa 48 na 51 i više se ne ubraja u korumpirane države. To je sjajna vijest. To je još jedno naslijeđe koje ostaje od prošle Vlade. Sjajna je vijest zato što i kad je u pitanju bruto domaći proizvod on jako ovisi o indeksu percepcije korupcije i samo jedan bod znači bolje uvjete za poslovanje kompanije i svijeta koje prate što se događa u Hrvatskoj. A upravo to je i jedna od vizija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja kaže da je hrvatsko društvo, društvo znanja i znanosti, a misija je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti trajnim poticanjem i sustavnim povećavanjem ulaganja iz državnog proračuna i drugih izvora u istraživanje i razvoj znanosti, te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Hrvatske. Gotovo da bi ovu viziju i misiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti trebali uzeti mi saborski zastupnici kao našu vlastitu viziju i misiju. Ono što posebno želim reći kad je u pitanju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti a to je da je ona oslonac u ovim turbulentnim vremenima užurbanih promjena i da rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pridonosi konsenzusu oko strateških nacionalnih ciljeva uz njegovanje svih onih temeljnih vrijednosti na kojima počiva ljudsko društvo, a o čemu smo i danas u nekoliko navrata čuli posebno kad je riječ o slobodi i o tome što je sloboda govora, a što je govor mržnje. Također želim još jedan dio uloge akademije citirati jer mi se također uklapa u trenutačno stanje u hrvatskom društvu, a to je da je uloga akademije okupljanje, mobiliziranje, vođenje i predstavljanje znanstvene, stručne i umjetničke elite u svim područjima, te provođenje analiza i procjena o svim važnim nacionalnim pitanjima u državi. Jedna od važnih uloga akademije je uz čuvanje identiteta promicanje jedinstva, a protiv podjela nacije po bilo kojoj osnovi. I naravno, akademija je jamac stabilnosti i jedinstva nacije i jedna od najvećih konstanti društva, te treba biti prepoznata kao referentno mjesto koje naciji osigurava jedan pouzdan pristup svim izazovima u društvu, ali ne na dnevnoj, političkoj osnovi. Dakle, naglasak je da to nije na dnevno-političkoj osnovi, pa i kad se događa promjena vlasti onda bi stav akademije mogao biti jedna polazna točka koja sprječava govor mržnje s kojim smo ovih dana suočeni. ono što je posebno bitno o čemu se govorilo i u izvješću Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i onom što je govorio kolega Hajduković, a to je učešće i sudjelovanje akademije u promišljanju razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije u Hrvatskoj upravo iz razloga što je akademija jamac stabilnosti kontinuiteta. Vlade prolaze, akademija ostaje, pa ću vas još jednom podsjetiti obzirom da jedne od glavnih zadaća, uloga i poslova koje su akademici Hrvatske akademije odradili u 2014. bila izrada Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije čemu se posebno zahvaljujem akademiku Rudanu, a to je da je upravo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izradila smjernice za izradu Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije i tako udarila temelj upravo konsenzusu. Dakle, iz akademije je krenuo konsenzus za razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije i akademija je ta koja će očuvati da zaista tema u ovom Hrvatskom saboru i u hrvatskom društvu oko koje mora postojati konsenzus bez ideologija i političkih prepucavanja na dnevnoj bazi bude upravo obrazovanje i znanost. Čuli smo u nekoliko navrata, a to je zaista posebna zasluga rekao sam, čitao sam zadnjih 8 godina izvješća aktualnog vodstva akademije. To su "Dani otvorenih vrata" koji su veliki događaj i gdje veliki broj od mladih do starih upoznaje se sa time što radi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. I završit ću sa najmlađim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji posebno promovira sve ovo što radi akademija. To je zavod u Rijeci. Obzirom da sam Riječanin osjećam potrebu pohvaliti i akademiju što je donijela tu odluku. Ta odluka je naime donijeta 19. prosinca 2013. kojom se pokreće Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci pod vodstvom akademika Danijela Rukavine koji je zapravo učinio to da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je povezala u jednom gradu sve ono što osigurava da imamo razvoj i obrazovanja i znanosti i svih vrijednosti u društvu, a to je da ovaj zavod na jednom mjestu okuplja sve ono što je najprogresivnije kada je riječ o znanosti i iz grada Rijeke i iz Primorsko-goranske županije i sveučilišta. U svega godinu dana taj zavod iako je najmlađi učinio je čitav niz vrlo atraktivnih i tribina i savjetovanja kojih je u 2014. bilo 4, u 2015. su nastavili daleko daleko većom aktivnošću još, bilo ih je čak 7, ali o tome ćemo govoriti kada bude izvješće o radu za 2015. godinu. Prema tome, zaključujući ovu svoju raspravu zahvaljujem se gospodinu Rudanu i vodstvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svemu što čine i nadam se da će i neki vrlo, vrlo kvalitetni stručnjaci koji još nisu članovi akademije u skorijim izborima osigurati to mjesto da akademija radi još bolje. Ti ljudi žive i u Hrvatskoj i inozemstvu i neki su od najvećih stručnjaka koji su možda i kandidati za Nobelovu nagradu. Hvala lijepa. Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo u ovoj raspravi htio bih se osvrnuti zapravo na ovo izvješće i na Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, na ovaj ljetopis koji nam je ovdje priložen. Moram reći da dugih desetljeća razvoja Hrvatske države i hrvatske demokracije od '90-ih na ovamo imali smo tzv. akademsku šutnju. Nažalost, nije bilo dovoljno reakcije na događaje u društvu, u mnogoj mjeri je nema ni danas iako vidim napredak otkada je akademik Zvonko Kusić došao na čelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nije bilo dovoljne ili je bilo zakašnjele reakcije na pljačke pretvorbe i privatizacije, na iseljavanje hrvatskih građana zadnjih godina, isto tako na postupni ulazak u dužničko ropstvo. Vi ste ovdje spomenuli izjavu o Bunjevcima koju sam pročitao prije nekoliko dana u sklopu pripreme, međutim nama treba mnogo više izjava, mnogo više memoranduma, pohvala ili kritika od strane hrvatske intelektualne elite stoga vas molim kad se vratite u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti poručite kolegama da mladost ove zemlje očekuje mnogo jači društveni angažman o svim društvenim pitanjima, osobito to očekujemo od razreda za društvene znanosti. Nemojte to shvatiti Nemojte to shvatiti kao napad, shvatite to kao konstruktivnu kritiku, shvatite to na kraju krajeva kao jednu opomenu. Nemojte ići maleni ispod hrvatskih zvijezda. U znak da kažem protesta zbog svega ovog što sam rekao Živi zid neće podržati vaše Izvješće za 2014. godinu. Nadam se da za 2015. hoće, to ovisi o vašem angažmanu u nadolazećem razdoblju. Hvala vam. Hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani akademiče. Ja ću podržati ovo izvješće iako imam nekakva pitanja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je još od doba Strossmayera ili Franje Račkog bila jedna od savjesti hrvatskog društva. Spominjem ova dva imena, točnije reći ću biskup Josip Juraj Strossmayer i svećenik ili kanonik Franjo Rački, podcrtavam upravo ove činjenice da su svećenik odnosno biskup bili pokretači Hrvatske akademije odnosno južno slavenske kako ste rekli Akademije znanosti i umjetnosti zbog činjenice da danas mnogi u hrvatskom društvu, a neki i u ovom Saboru pokušavaju staviti znak suprotnosti između znanosti i vjere što ne samo da je teoretski i intelektualno netočno već predstavlja jedno civilizacijsko nazadovanje jer je povijest ne samo zbog ova dva velikana nego i recimo zbog Ruđera Boškovića jasno pokazala da vjera i znanost mogu ići zajedno. Kad govorim o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i savjesti hrvatskog društva zanima me ustvari prvenstveno što vi kao akademija mislite o tome, odnosno kako vi vidite poziciju akademije u hrvatskom društvu danas? Moram reći da sad smo čuli brojne pohvale ali sa strane prethodne vlasti o tome kako je akademiji super, kako je ona uključena u nešto ili nije u nešto uključena. Ja znam da je recimo predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nekad bio stalni član Vijeća HRT-a što danas nije slučaj. Sve to govorim ne zbog vas ili zbog vaše dobre volje nego zbog toga kako se mi kao Hrvatski sabor trebamo postaviti odnosno jesu li drugi društveni čimbenici odnosno državni čimbenici omogućili HAZU da ima ono mjesto u hrvatskom društvu koje bi po mojem mišljenju trebala imati. Ja neću ulaziti sad u to tko je u Vijeću HRT-a, kako je po tom zakonu došlo do toga. Imat ćemo raspravu nadam se nekad i o Izvješću o radu HRT-a. Ali to je samo jedan od primjera prema kojem ja smatram da HAZU nije pozicioniran na onom mjestu u hrvatskom društvu gdje bi trebao biti. Ponavljam, ne vašom krivicom nego možda baš krivicom Hrvatskog sabora. Jednako tako recimo čuli smo često prozivanja akademika kad su god iskazali neki svoj vrijednosni stav da oni na taj način gube svoju znanstvenu neutralnost što također smatram velikim udarcem na slobodu i širinu jedne intelektualne sfere koju bi trebala imati Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle, nama treba HAZU, treba nam sa aktivnijim treba nam sa aktivnijim sudjelovanjem ne samo medijskim prisustvom većim o čemu su kolege govorile i u čemu mislim da imamo konsenzus. Ustvari moram reći da mi je drago kad kolege iz SDP-a ili Laburista pozitivno govore o biskupu Josipu Juraju Strossmayeru i vjerujem da taj konsenzus je i oko nekih kršćanskih vrijednosti i oko doprinosa koje su kršćanske vrijednosti i kršćanski ljudi imali za hrvatski narod bi zaista trebali imati konsenzus. Stoga ja bih

čuli smo brojne pohvale. Recimo nisam čuo recimo od vas jeste li baš toliko zadovoljni ulogom akademije u reformi kurikula pogotovo za vrijeme ministra Jovanovića. Brojni su se akademici bunili upravo zato jer nisu dovoljno zastupljeni. Mislim da je ministar Mornar to donekle popravio. Ali dobro sad, bilo kako bilo, mene zanima ukupno, to je samo jedan primjer kad govorimo o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ali zanimaju me i druga ministarstva. Dakle, rado bih vidio uz ovo izvješće ili izvješće za sljedeću godinu ako to sad nije moguće i vaše prijedloge i na tragu onoga što je rekao gospodin Tuđman program rada odnosno neke prijedloge sa vaše strane kako bi bilo moguće HAZU bolje pozicionirati u hrvatskom društvu. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedničke, poštovani glavni tajniče akademije akademiče Rudan, poštovane kolegice i kolege i ja se pridružujem zastupnicima koji su pohvalili rad akademije u ovom izvještajnom razdoblju za 2014.godinu. Doista je i iz Ljetopisa i izvješća akademije ukazano koliko je bogat, plodonosan, uspješan rad akademije o čemu je u ime kluba HDZ-a govorio profesor Tuđman i čijim se ocjenama o radu o radu akademije u potpunosti pridružujem. No, nisam se samo zbog toga javio za riječ i za raspravu kako bi pohvalio rad akademije, već u prvom redu kako bih istaknuo rad Znanstvenog vijeća za znanstveno istraživanje Jadrana, a koje je obuhvaćeno u ovome Ljetopisu i čiji sam rad promatrao u to vrijeme i kao predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Naime, te 2014.godine 1.travnja je Znanstveno vijeće za znanstvena istraživanja Jadranka održalo okrugli stol na temu turistička izgradnja u Malostonskom zaljevu na području Malostonskog zaljeva i Malog Mora u Dubrovačko neretvanskoj županiji a kojim su okruglim stolom htjeli dati svoj znanstveni pristup mogućem onečišćenju Jadrana izgradnjom turističkog kompleksa u Malostonskom zaljevu. Ta se rasprava i taj okrugli stol održao u okviru izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije pa usput budi rečeno još do dan danas dakle već evo dvije godine od održavanja tog okruglog stola nije se donio prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije pa čak ni ta izmjena koju je taj odbor ocijenio štetnim za mogući utjecaj na održavanje bioraznovrsnosti Jadranskog mora posebice Malostonskog zaljeva i Maloga Mora. I ja u cijelosti podržavam i takav stav znanstvenog vijeća. Kažem držim da je dobro došao i vijećnicima županije Dubrovačko-neretvanske koji će o tome odlučivati i za svaku je pohvalu. No, ono zbog čega sam se javio to je činjenica da je ipak ta 2014.godina bila prioritetna kada je u pitanju znanstveno istraživanje Jadrana, determinirana, određena sa jednim štetnim nezakonitim, ne transparentnim postupkom Hrvatske vlade kojim je raspisan javni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Ja sam tada u ime kluba HDZ-a i podnio ovom Saboru interpelaciju o ulozi Vlade u tom nezakonitom i netransparentnom postupku kojim smo dokazali i pokazali a ja sam uvjeren i dokazali kako je taj postupak u cijelosti bio i nezakonit i netransparentan i štetan po nacionalne interese hrvatskog društva i hrvatske države. Tu interpelaciju su vladajući tada odbili, no drago mi je da je ipak epilog te interpelacije i cijelog tog postupka završio upravo onako kako je klub HDZ-a u svojoj interpelaciji i naznačio a to je da se obustave sve aktivnosti oko tog kažem štetnog, netransparentnog i nezakonitog postupka Hrvatske vlade koja je raspisala javni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Na kraju krajeva i nova Vlada kao što smo čuli od predsjednika Hrvatske vlade gospodina Oreškovića je u ovom mandatu rekla da će utvrditi moratorij na daljnje aktivnosti oko istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu a ja držim da taj natječaj nije onako kako je raspisan, kažem onako kako je raspisan nije ni trebao biti raspisan i trebao je sadržavati kud i kamo više osjetljivosti za moguću havariju u Jadranskom moru što bi praktično mogu reći uništilo tu bioraznovrsnost Jadranskog mora, da ne govorim što bi značilo za turizam kao glavnu gospodarsku granu u RH. Stoga, moram reći da me iznenadilo kada je već Znanstveno vijeće za prirodno znanstvena istraživanja Jadrana raspravljalo o jednom segmentu turističke izgradnje u Malostonskom zaljevu čija bi izgradnja u kudikamo manjoj mjeri štetno utjecala na bioraznovrsnost Jadranskog mora, pa ako hoćete i Malostonskog zaljeva a u isto vrijeme u toj godini za koju sam rekao da je prioritetno bila određena jednim štetnim pokušajem eksploatacije i istraživanjem ugljikovodika u Jadranu to isto znanstveno vijeće nije provelo. Ja moram reći da bi i nama saborskim zastupnicima a prije svega Hrvatskoj vladi i resornom Ministarstvu gospodarstva koje je taj postupak provodilo itekako bila dobrodošlo da se u najvišoj hrvatskoj znanstvenoj instituciji kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspravilo upravo o tom projektu koji sam rekao i ponavljam po meni je bio štetan. Jer ako je znanstveno vijeće s pravom, i to podržavam raspravilo kažem mogući utjecaj izgradnje jednog manjeg hotelskog kompleksa na Jadranu, onda je za očekivati bilo da će se to isto znanstveno vijeće najviše hrvatske znanstvene institucije pozabavit tim poslom koji je i tim projektom zašto bi kao što sam rekao rezultati takvog okruglog stola, studije ili ne znam kog drugog proizvoda kojega je bila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti napravila u dijelu koji se odnosi na očitovanje po tom projektu itekako bi dobro došao. U tom smislu posebno podržavam ono što je rekao gospodin Tuđman da da bi za kvalitetniju ocjenu rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i doprinos nas kao saborskih zastupnika u ocjeni rada zašto ja govorim da je sjajan rad i neovisno o ovoj mojoj primjedbi na rad znanstvenog vijeća u djelu u kojemu nije nešto napravilo a podržavam ono što je napravilo, mislim da bismo mogli bolje i kvalitetnije cijeniti rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jer držim da bi onda uloga akademika u društvenom životu Hrvatske i u razvoju Hrvatske kao demotske države itekako bi bio velik jer bismo i mi kao zastupnici mogli onda koristiti sve one publikacije koje evo … o njima raspravljamo i koje pohvaljujemo, ali koje bi u radu saborskih zastupnika a svakako još možda i što je važnije i u radu ministarstava odnosno Vlade RH dao i još veći utjecaj. Pa evo u tom smislu zaključit ću, znači uz podršku ovome što ste vi iznijeli ja moram reći da sam ipak onda od tog znanstvenog vijeća u tom trenutku kad se bavio jednom minornijom temom u djelokrugu svog posla za kojega je zadužen pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti što nije dao doprinos i ovoj kudikamo važnijem aspektu odnosno projektu koji je na svu sreću ipak zaustavljen i u mandatu one Vlade a što je ova Vlada nova Vlada Republike Hrvatske i odredila. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike. Prva uvaženi zastupnik gospodin Josip Leko. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani akademiče Rudan. Repliku koristim kao formu sudjelovanja u raspravi kolegi Bačiću jer je tema Jadrana za mene bila poticajna. S obzirom da mi danas raspravljamo o Izvješću akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i nažalost kolege svi smo raspravljali što je bilo, o prošlosti raspravljamo. A meni bi zanimalo da akademija kada nemamo već od sveučilišta da ona pokaže da ima puno više znanja i znanosti u akademiji i hrabrosti nego u politici i političkim strankama što evidentno nije zapravo sporno. Pa bih ja volio da je danas akademija izišla, vezano baš za pitanje Jadrana kakvi su svjetski trendovi, šta se u svijetu događa na tom području jer ja kao zastupnik zaista ne mogu o tome kvalificirano raspravljati a moram odlučivati. Zbog toga očekujem od akademije da se više okrene na projektiranju, odnosno na istraživanju razvojnih pravaca nego šta smo prošli i tko je sve sudjelovalo. To nije loše ali to nam neće donijeti napredak. Mi ćemo se uvijek, što je i prirodno, razlikovati i razilaziti oko prošlosti. Ali konsenzus moramo tražiti u budućnosti. A akademija je sasvim sigurno institucija i još ako bismo mogli dobiti i sveučilišnu zajednicu koja bi mogla imati puno veći utjecaj na formiranje javnog mišljenja nego stranke koje sasvim različito i logično imaju stranački partikularni interes. Zato ja, sigurno ću poduprijeti, glasati ću za ovo izvješće, ali mi se čini da bi bilo dobro, da bi se i tenzije u društvu smanjile kada bi

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, lijepo je da ste moje izlaganje koristiti za uputiti nekoliko riječi glavnom tajniku akademije, ali ja bih evo koristio i ovu repliku da da vama koliko mogu odgovorim na ono što ste vi zatražili od akademije. Ja sam kao saborski zastupnik upravo na tragu ovoga što ste vi govorili u prošlom mandatu ako govorimo o zaštiti Jadrana tražio da Hrvatski sabor prije nego što uopće raspravi o javnom javnom natječaju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu tražio da mi kao saborski zastupnici, odnosno Vlada koja je prema pojedinim zakonima dužna prije bilo kakvog projekta provesti u Saboru raspravu o određenim strategijama kao što je Strategija upravljanja morskim i obalnim područjem, kao što je Strategija upravljanja mineralnim sirovinama, kao što je donošenje prostornog plana Republike Hrvatske, koji su dokumenti trebali biti temelj da krene onda u postupak eksploatacije i istraživanja ugljikovodika u Jadranu. Da smo to napravili vjerojatno bi te tenzije koje ste vi naveli i međustranačke a i tenzije u društvu koje je Vlada takvim projektom izazvala bile sigurno manje i bile bi smanjene. U tom smislu jasno da bi doprinos akademije prilikom donošenja tih strategija za koje su ipak prvenstveno i prioritetno zaduženi saborski zastupnici bio velik i neprocjenjiv da je i akademija prilikom donošenja takvih dokumenata koji su ipak u obvezi donošenja Hrvatskoga sabora i nas kao zastupnika ali slažem se s vama da je akademija prilikom izrade takvih dokumenata kada bi se uključila da bismo donijeli kvalitetnije dokumente. Ali odgovornost je na sazivu Sabora i to onom prošlom sazivu koji takve dokumente nije donio zbog čega je onda jasno i takav projekt izazvao prijepor u hrvatskom društvu. Hvala. Druga replika, uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabor. Evo dobro je da je kolega Bačić spomenuo eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, to je još jedan primjer gospodine Rudan gdje se je akademija znanosti i umjetnosti trebala mnogo jače angažirati. Tu se radi o jednome projektu koji bi uništili i uništio kako su pisali pjesnici i naše Jadransko more. A dokument kojime se to htjelo provesti, ta strategija bila je toliko puna krivih znanstvenih podataka, rekao bih čak apokrif da su se, jer sam imao priliku biti na Odboru za okoliš prije otprilike godinu dana, grozili su se predstavnici Agencije za zaštitu okoliša, grozili su se predstavnici Oceanografskog instituta, da ste vi bili uključeni taj dokument sigurno ne bi prošao toliko daleko i došao čak ovdje. Znači vi ste imunosni sustav hrvatskoga društva, vi biste trebali znati što valja a što treba odbaciti. Prema tome, očekujemo od vas puno veći angažman, molim vas što prije i što više inače ćemo nestati kao subjekt. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Sinčić, odgovornost za taj projekt ipak nije na akademiji. Akademija ima potpuno druge obveze koje je provodila tokom 2014. godine pa možda niste do kraja pročitali ali materijal je veliki i obiman pa ga nije lako ni pročitati. Znanstveno vijeće akademije za naftu i plin je doduše te iste godine i tog 1. prosinca provelo jednu raspravu na okruglom stolu a taj okrugli stol je bio na temu "Postupak istraživanja eksploatacije i opravdanost istraživanja eksploatacije nafte i plina na velikim dubinama. U okviru te rasprave Vijeće je raspravilo i Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju ugljikovodika kojega je ovaj Sabor donio u srpnju prošle godine. na tom okruglom stolu nije bilo ni riječi o svim onim opasnostima koji prijete po hrvatski Jadran, istraživanje, eksploatacije ugljikovodika na način kao što je to raspravljeno rekao sam od Znanstvenog vijeća za prirodno-znanstvena istraživanja Jadrana, pa na tom dijelu, dakle akademija je ipak mogla što sam i ja uvodno rekao dati svoj veći doprinos tom projektu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Završno, akademik Pavao Rudan. poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici ja se uistinu najljepše zahvaljujem svima koji su uzeli učešća u raspravi. Posebno se zahvaljujem gospođi prof. Rusak, predsjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koja je sa svim članovima odbora vrlo detaljno prostudirala izvješće naše o radu 2014. godine. Zahvaljujem se i kolegama Ostojiću, Tuđmanu, Kajtaziju, Hajdukoviću, Jovanoviću, Sinčiću, Ilčiću, Bačiću i Leki. Želio bih međutim nešto nekima odgovoriti. Oduševio me kolega Sinčić s time da je rekao da bi akademija se trebala jače izjašnjavati po pojedinim pitanjima, pa ću samo kolegi Sinčiću reći da je akademija na svoj način jasno objavila izjave. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Gotovina, Markač. Markač. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Prlić i ostali. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti povodom presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Gotovina – Markač – Čermak. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskoj etničkoj skupini Bunjevaca. Stav Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o presizanjima srpske filologije. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o praćenju provedbe reforme obrazovanja. Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u vezi događanja na trgu Sv. Marka itd. itd. Ovo sve stoji na našim stranicama i mi smo bili čak prvi i prije Sabora i prije Vlade izjasnili smo se o nekim stvarima. Prema tome, mi vrlo dobro stojimo na braniku identiteta svih građana Hrvatske i bitke bitke za našu ravnopravnost i za našu opstojnost u ovim prostorima Europe. Ovo govorim stoga što su Strossmayer i dobri mu genij Rački jasno shvatili da mi južnoslavenski narodi, a naročito Hrvatski narod stojimo pod velikim utjecajem i opasnošću od presizanja mađarskom mađaronskih, austrijsko nemškutarskih, talijansko talijanaških, pa koji puta i velikosrpskih u ono vrijeme. I Strossmayer je na tragu onoga što je prosvjetiteljstvo donijelo u ove prostore, pa je čak i duh slobode, bratstva i jednakosti, ali jednakosti u pravima, duh prava građana i čovjeka zapuhnuo i naše prostore još u 19 st. Ali vam moram reći da je Strossmayer kazao: "Prosvjedom do slobode, jer je jedino prosvijećen narod slobodan narod." Prema tome, ono što ste kazali o vjeri i o znanosti moram vam kazati da sam pred 44 godine studirao na svom doktorskom studiju u Parizu biološku antropologiju i jedan profesor iz Španjolske imenom Ožije došao je i govorio je fantastično fantastično predavanje o australopitecinima i o evoluciji. Nisam znao zašto moj stari profesor Francuz postavlja pitanje šta o tome misli Katolička crkva. Kasnije sam saznao da je profesor Ožije jezuit, profesor jezuita na Madridskom sveučilištu, ali je odgovorio nama svima koji smo bili u auditoriumu. Vjera i religija ima svoje probleme, a znanost ima svoje probleme. Nemojmo ih miješati. Što se tiče uvaženog kolege Tuđmana drago mi je da je rekao da će Hrvatska, odnosno zastupnici Hrvatske demokratske zajednice podržati Izvješće Akademije o radu u 2014. godini i osvrnuo se je na potrebnu analizu postojećih stanja. S obzirom na ono što je govorio kolega Bačić, ja ću se sada također osvrnuti na to i kazati kako u Akademiji djeluje 18 znanstvenih vijeća. Vi ste sudjelovali u radu jednoga. To su znanstvena vijeća: za kristalografiju, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeće za naftu i plin, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Znanstveno vijeće za energetiku, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, za prirodno-znanstvena istraživanja Jadrana, za tehnološki razvoj, za mir i ljudska prava, za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, za turizam, za graditeljstvo, obnovu i razvoj, za zaštitu prirode, za antropologijska istraživanja. Tu sam jako zadovoljan jer u njemu djelujem. Za istraživalačku strukturu infrastrukturu Hrvatske, za kazalište, film, radio i televiziju, te dva odbora za narodni život i običaje i za koordinaciju rada akademijinih znanstveno-istraživalačkih i muzejsko-galerijskih jedinica. U tim znanstvenim vijećima sudjeluju u radu najbolji stručnjaci iz privrede i sa sveučilišta iz čitave Hrvatske kako bi se došlo do određenih rješenja. Ta rješenja postoje. Moram vam skrenuti pažnju da smo mi u zadnjih nekoliko godina, a temeljem obrade pojedinih predmetnosti koje su izuzetno značajne za naše društvo posebno za naše pravosuđe održali čitav niz tribina i sve što su tamo iznijeli ne samo članovi akademije već stručnjaci svih mogućih profila sa svih naših područja djelatnosti objavili smo odmah knjigu. To su knjige sljedećih naslova: "Strategija reforme pravosudnog sustava", "Reforma hrvatske državne uprave", "Nacionalni program suzbijanja korupcije", "Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja", "Reforma pravnog obrazovanja", "Modernizacija hrvatskog stvarnog prava", "Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, ograničenje suverenosti i afirmacija državnosti", "Građansko-pravna odgovornost u medicini", "Hrvatska država i uprava, stanje i perspektive", "Hrvatsko ustavno sudjelovanje de lege lata i de lege ferenda", "Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava", "20. obljetnica Ustava RH", "Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum", "Oblici demokracije", "Republika Hrvatska u EU", "Ustavi i demokracija – strani utjecaji i domaći odgovori", "Vrijednosti suvremenog društva Hrvatska u 21. stoljeću", "Hrvatski pravni sustav", "Ustavna demokracija i odgovornost", "Jezik u pravu", "Intelektualno pravo i sveučilište", "Profil hrvatskog kaznenog zakonodavstva", "Hrvatsko insolvencijsko pravo", "Konstitucionalizacija demokratske politike – novo uređenje obiteljskih odnosa", "Ustavno-pravna zaštita okoliša", "Nova upravno teritorijalna organizacija Hrvatske", "Pravna zaštita šuma", "Zaštita potrošača u Hrvatskoj". 29 knjiga nalazi se u knjižnici Hrvatskog sabora. U svakoj od tih knjiga 5 do 6 je pojedinih poglavlja koja se odnose upravo na ove probleme. gospođe i gospodo zastupnici mislim da je akademija opravdala svoje djelovanje. Ali, treba čitati. A što se tiče holokausta uvaženog i dragog kolega Kajtazija ovdje nema, žao mi je što ga nema. Sramota je ono što se desilo romskom narodu, što se desilo židovskom narodu, što se desilo srpskom narodu, što se desilo hrvatskom narodu i svim ostalim ljudima u 2. svjetskom ratu. Navest ću vam samo da je 4. rujna 2015. godine u petak u komentarima izašlo: "Da kakav bismo mi bili narod koji se ne bi stidio nad zlom koje je počinjeno u njegovo ime." Tako je 1969. godine govorio emigrant Vinko Nikolić komentirajući Jasenovac. Ako su oni tako govorili onda mogu biti ponosan da je i akademija i o tome dala svoje mišljenje. Na prijedlog razreda za društvene znanosti 1996. godine kojim je član razreda bio akademik Franjo Tuđman, prvi predsjednik Republike Hrvatske, predloženo je bilo jedno djelo, ova knjiga gospodina dr. Branka Dubravice za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i na prijedlog toga razreda u kojem je bio akademik Franjo Tuđman akademija je nagradila djelo "Vojska antifašističke Hrvatske '41.-'45." I nama hrvatskom narodu nitko ne može kazati da se nismo svrstali u veličanstvene pobjednike nad zlom koje je nekada vladalo svijetom. Prema tome, akademija je uvijek znala jasno reći i zauzeti svoje stajalište. Ja bih se samo najljepše zahvalio kolegi Pecniku a ne Pečniku jer Pečnik je slovensko prezime, Pecnik je hrvatskog porijekla. To sam jučer čuo na odboru i hvala vam kolega da ste me zapravo na taj način podučili. I u mojoj 74. godini života čovjek treba učiti. Ali vam se zahvaljujem i na tome što ste spomenuli Strossmayerovo domoljublje. Domoljublje je jako, jako važno ali je Strossmayer spomenuo domoljublje i rodoljublje. Mi koji smo predstavnici ljudskoga roda moramo znati da smo i domoljubi jer volimo svoju domovinu ali smo i rodoljubi jer volimo svoj rod, rod, a to je kod nas hrvatski narod ili svi drugi narodi koji žive u ovoj zemlji. I zato mi je drago da ste to spomenuli jer ste me potakli da kažem da je Strossmayer kazao za domoljublje i za rodoljublje. I na koncu zahvaljujem vam se svima što ste me eto imali prilike trpjeti nekoliko mogu sad reći gotovo dva sata. Vidjet ćemo se vrlo skoro, ja se nadam u akademiji. Jer u akademiji se u 18,00 sati u petak započinje sa velikom manifestacijom "Noć muzeja". Ove godine je "Noć muzeja" po Zagrebu zapravo posvećena Josipu Jurju Strossmayeru ali će mi biti čast da vas sve pozovemo, svakoga ponaosob ponaosob na otvorene dane akademije koji će biti u negdje travnju ili u svibnju. Kada smo prvi puta pred nekoliko godina otvorili vrata akademiji moram vam priznati da mi se desila jedna prekrasna, prelijepa stvar. Došla je jedna stara gospođa, pogledala je i rasplakala se u mojoj radnoj sobi. Rekla je: "Ovo je prvi puta da sam, prolazila sam ovdje godinama i godinama a nisam znala što mi imamo. Bog vas čuvao.". Kad bi to moja pokojna mama čula bila bi sretna. Meni je bilo jako drago. I želio bih vam na koncu reći jadan je onaj narod koji ne poštuje svoje institucije, koji sam ili dozvoljava da mu drugi relativiziraju vlastiti sustav vrijednosti i identiteta. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Ima jedna replika i na završno izlaganje akademika Rudana a to je uvažena zastupnica Gordana Rusak. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, ja bih na kraju rekla da je glas akademije jasan i artikuliran. Pitanje je samo koliko mi taj glas želimo čuti. Pa kolegice i kolege na nama je da ga čujemo i počujemo i da djelujemo u tom smjeru. A kada ćemo to moći? U onom trenutku kada odgoj i obrazovanje izdignemo iznad svih stranačkih interesa i iznad svih ideologija. To je jedini pravi put. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Evo s time bismo onda zaključili raspravu o ovoj prvoj današnjoj točci. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

i kulturne perjanice ovoga društva. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na sjednici održanoj 26. i 27. siječnja 2016.

Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini. I na